Ali hajde, nadamo se da će možda danas da se odnegde stvori, pa da je vidimo, pa da zaključimo sa 1998. godinom. Ja sam pokazala od 2004. godine sva rešenja potpisana i ko ih je potpisao. Ali dobro, samo slušamo i dalje neutemeljene informacije, apsolutno neistine i laži. Ali, sve je okej.Ali što se tiče toga što pominjete ta naselja i što pominjete taj broj ljudi, nemojte i dalje da manipulišete, građane da obmanjujete u smislu uticaja, u smislu površine, u smislu ljudi i broja stanovnika na koju će direktno da ima uticaj rudnik. Nemojte to da radite. Nemojte to da radite, jer to nije tačno. Plašite narod, zastrašujete narod i to nastavljate da radite.Još jednom ću da ponovim, tema koja je veoma važna, ali i opasna ukoliko se pogrešno prenose informacije, a to nastavljate da radite, je raseljavanje ljudi. Tačan podatak je da projekat utiče na 52 stalno naseljena domaćinstva, od kojih je 51 prodalo „Rio Tintu“ svoja domaćinstva, odnosno zemlju.Ta domaćinstva su već preseljena. Znači, nema apsolutno reči o hiljadama stanovnika, o hiljadama ljudi i nemojte i dalje da pričate o tome i da pominjete takve stvari koje nisu tačne i koje su neutemeljene, sama površina rudnika to govori. Ja znam da je vama možda žao što rudnik nije deset ili sto puta veći kako ste predstavljali i pričali ranije. Pričali ste da će biti i površina preko 2000 i to smo čuli u nekim naučnim istraživanjima, studijama, ne znam odakle uopšte i ko je i kako došao do tih informacija osim da namerno nešto predstavi što nije tako.Ako sva ta sela i opštine koje vi pominjete i uz dužno poštovanje svih ljudi koji tamo žive mogu da obuhvate 220 hektara plus 170 hektara, onda sve u redu. Znači, ali to apsolutno nije tako. To je prva stvar.Druga stvar, reč o raseljavanju ukupno 159 stalno naseljenih stanovnika i ponavljam 157 već raseljeno. Znači, opet još jednom ponavljam, i nemojte molim vas da kažete da sam ja nekoga ugrozila ili da sam pričala protiv bilo kog građanina koji tamo živi.

izvinite, oni imaju političku agendu, imaju volju i želju da nasilno služe vlast i pozivaju non-stop na nasilje. Mi ovde

a pritom ste pregovarali sa Rio Tintom.Dokumenta koja sam pokazala, još jednom ponavljam su javno dostupna, nisam ih dobila ni od koga, ni od jednog javnog beležnika, ni od kompanije, javno su dostupne i vama i svim građanima Srbije da mogu da vide. A, nisu overena kod notara jer su pregovarana, pa zato postoje tamo one cene. Vi na osnovu toga mene napadate na ličnoj osnovi pošto nemate ni jedan drugi argument jer niko nije demantovao te podatke.Tako da, još jednom vam kažem i molim zarad građana Srbije, prvo da ne pozivate na nasilje, da ne blokirate puteve i saobraćajnice kao što ste već najavljivali ili smo čuli juče, isti još jednom poziv. Znači, imajte dovoljno poštovanja prema građanima Srbije, tražili ste debatu u institucijama, dobili ste raspravu u Narodnoj skupštini i apsolutno su građani imali mogućnost da čuju ko i dalje nastavlja sa kampanjom laži i negativnih i neistinitih informacija. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Samo da raščistimo, pošto vidim nekoliko imena, ne znam na osnovu čega. Momenat, pošto je ovlašćena postavila pitanje ministarki koja je odgovorila i Dunji, koja je takođe čeka da odgovori.Kako nema osnova, pitala je. U redu, replika. Dunja Simonović Bratić. Idemo redom, sve vas vidim. Ovako, kada govorite o tome da nismo bili u vlasti za vreme Karađorđevića, Obrenovića, da vas podsetim tad je bila neka kraljevina, tada su komunisti i socijalisti bili pod tamnicama. I, da kada su izveli revoluciju i sklonili monarhiju, da od tada jesu vlasti, nažalost nismo onako apsolutni kao što smo nekad bili, a 1998. godine kad je bio Mirko Marjanović, nažalost, kamo lepe sreće, da smo tada zaista mogli da rudarimo jadarit, a ne da branimo zemlju. Tada u socijalizmu to bi bilo državni projekat o državnoj a ne ovako.Što se tiče vas, kada pričate o nama, ja vama ovako, sa ovog mesta želim da čestitam, kao jednoj ženi, zbog ove naše divne rodne ravnopravnosti ovde što ste vi postali to novo lice opozicije, ovog novog dos-a koga ste formirali i drago mi je da su vas prepoznali kao osobu koja može da zastupa interes opozicije i da naravno u ovoj, kako ste govorili, svetom domu nama obrazloži ovaj predlog koji, evo već u četvrtom danu rasprave vidimo u kom smeru ide, budući da su vas toliko ispoštovali vaše kolege iz opozicije da nisu došli da vam daju ni kvorum, nego smo vam dali mi.Da mi.Da se nisu uopšte obraćali na taj vaš predlog zakona nego su vas čak i u javnosti prozivali po televizijama, nismo vas mi prozivali za predlog zakona, nego oni koji su to sa vama potpisali.To je tragedija vaša, ali vi ste u suštini samo smokvin list, jer ovi svi drugi jesu učestvovali u svemu tome, a vas su izabrali jer ste novo lice i to je legitimno, ali nemojte nas ovde praviti budala, niko nije pao sa kruške. Hvala. li ima Poslovnika pošto je to prioritet, molim vas da ne zloupotrebljavate prava, ako ne, minut ovlašćeni i idemo dalje. Zaista, ljudi, svima je stalo do rasprave.Minut Poslovnik jedan i idemo dalje.Prvo Zahvaljujem.Jako je mi je važno da građani ovo čuju, ja sam po izlaganju ministarke shvatila da ona ne zna situaciju u Gornjim Nedeljicama. Ovog govorim najdobronamernije.Malo pre ste govorili o raseljenim ljudima, o prodatim domaćinstvima i kućama, mi smo bili pre nekoliko dana tamo i kada ovako govorite građani stiču utisak, koji ne znaju stanje stvari na terenu, da je to rešena stvar. Deo gde su prodate kuće, što je tačno i broj je tačan o kome vi govorite, ali on se tiče samo transporta, on služi samo putu, transportu rude, odnosno svega što bi se eksploatisalo i preuređivalo.Mi govorimo o 220 hektara koji su njive, imanja, livade i koji neće meštani Gornjih Nedeljica da prodaju. Kada pogledate mapu vi vidite da Rio Tinto ima dve parcele, pa tri nema, pa jednu ima, pa četiri nema. I, tu je problem, prostor gde je rudnik, gde nema nijedne jedine kuće i to vam ne daju, a deo koji je sa kućama prodatim, koje pominjete je vezan samo za transport i to ne znači da je rešena stvar za izgradnju rudnika. Samo sam htela slikovito da objasnim da građani Srbije ne budu dovedeni u zabludu da ako je neko prodao kuću, to znači da će rudnika biti. Hvala Da napravimo kompromis, pošto se Ćuta buni što Marinika priča umesto Danijele, Marinika je pričala, pa će Borko da odustane idemo na listu da bi svi pričali ili ću da oduzimam vreme.Dakle, Dragana Rašić i onda idemo Ćuta se sada buni zašto je Marinika pričala. Treba vi međusobom da se dogovorite šta zapravo želite.Idemo dalje, nastavljamo priču.Zablokirali ste sistem, sa liste Dragana Rašić i odmah posle toga ovlašćena i mir. Izvolite, narodna poslanica Dragana Rašić je sledeća na listi. **Dragana listi. **Dragana Rašić** Poslanice i poslanici, poštovani građani Srbije, da li će studija procene na životnu sredinu biti valjano urađena za Jadar, kao što je to na primer bio slučaj kada je urađena za Bor? Da li će izveštaj o uticaju na životnu sredinu biti javno objavljeni, kao na primer u Boru? Dakle, nikako.Da li će vode, kao javno dobro biti zaštićene kao u Boru? Čija prava ćete štititi u Jadru, prava građana ili prava investitora, kao što to činite u Boru?Juče Boru?Juče smo čuli ministarku koja govori o nikad većim platama u Boru i to je tačno, ali moram da vam kažem jednu jako bitnu činjenicu. Plate jesu veće, šta više budžet grada Bora će biti možda na nivou grada Ništa već sledeće godine, ali to sve ima cenu, ogromnu cenu. A koja je to cena? To što ste rasprodali zemlju i vodu, zapravo niste rasprodali, vi ste to poklonili.Postoji još jedan jako bitan resurs, zapravo najbitniji resurs za svaku državu ukoliko vodi računa o svojim građanima, a taj resurs se gospodo zove zdravlje građana. Ne EKSPO, ne stadion, ne Beograd na vodi, to nisu resursi, osnovni resurs svake države je zdravlje građana.Mi danas ne znamo šta se dešava po pitanja zdravlja naših sugrađana na istoku kao što ne znamo koliko ima kalijuma, arsena, olova i cinka u vodi i vazduhu u tom delu Srbije i to građani čitave Srbije moraju da znaju, a moraju da znaju i ovo.U Majdanpeku se uveliko vrši konverzija zemljišta i to iz poljoprivrednog u građevinsko kako bi se otkupilo za male pare tačnije u odnosu pet prema da li je to zaštita interesa države i građana Republike Srbije ili je to ta odgovornost koju vi ovde pokušavate da nam plasirate danima i da ubedite građane Srbije koliko ste odgovorni prema njenim građanima, žrtvujete zemlju, žrtvujete vodu, žrtvujete zdravlje građana na istoku ove zemlje, a kako vidim planirate Bogami i na zapadu.Građani Srbije treba da znaju i ovo kompanija „Ziđin“ je sedam puta kažnjena za isti prekršaj i ukupna kazna sa svih sedam prekršaja iznosi miliona dinara. Dakle, sedam puta za istu stvar ukupan iznos kojim je kažnjena ova kompanija je osam miliona dinara, da znate otprilike to je 68.000 evra, a samo profit kompanije „Ziđin“ na godišnjem nivou građani Srbije ovo moraju da znaju iznosi 164 miliona evra, kazna od 68.000 evra

dok Vučić putuje brzim vozom do Subotice teretne kompozicije koje voze otrovne supstance nastavljaju da iskaču ovakvi accidents su postala redovna pojava na prugama Srbije naročito na istoku i to na potezu Prahovo-Zaječar-Bor, to je taj Bermudski trougao accidents sa sumpornom kiselinom desio se septembra 2023. godine kada je voz koji se kretao iz Bora iskočio između Zaječara i Prahova. U februaru Zaječaru se sličan događaj ponovio u januaru dve vagon cisterne natovarene fosfornom kiselinom iskliznule su sa šina u Zaječaru i tako je Srbija gospodo postala zemlja lider kada je u pitanju iskakanje vozova.Dakle, pričamo o prugama, pričamo o izumu iz 19. veka, a vi nama ovde tvrdite da ćete ispoštovati najsavremenije procedure zaštite životne sredine i građana. Molim vas, zaista molim vas.E, sada da se vratimo i u Srednji vek, evo vesti iz Srednjeg veka Boško Ničić gradonačelnik Zaječara i član Predsedništva Srpske napredne stranke na Akademiji povodom dana grada pre nekoliko dana pozdravlja ulazak „Ziđin-a“ na teritoriju grada Zaječara i kaže citiram „Da shvatite i razumete i ne slušate one sa malo uma da će ti ljudi pomoći i ekonomski i infrastrukturno nema džabe ručka i oni imaju od toga koristi, pa kaže dalje Presveta Bogorodice i duhovni oci služe za to da ponekad i njih poslušate i kad god neku važnu odluku treba da donesem, nije me sramota da kažem, da odem da pitam Visoko preosvećenog Ilariona za savet“.Gospodo čast svakome, ali pre sveštenika poslušajte ove ljude iz nauke koji vam otvoreno kažu – nemojte to da radite, nemojte to da radite, jer kako ste krenuli nema tog Boga koji će nas spasiti. Hvala. **Milenko Jovanov** Ja se od srca zahvaljujem na ovom govoru, ja zaista od srca zahvaljujem na ovom govoru zato što je ovaj govor potvrdio sve ono što smo mi govorili danima unazad.Dakle, govorili smo danima unazad da su ovi ljudi protiv svega, da ovi ljudi žele da zaustave bilo kakav razvoj Srbije i to smo danas čuli. Ne, da ne može rudnik o kome govorimo sada i za koga ćemo videti da li će se uopšte otvoriti ili neće koji se tiče litijuma? Nego ne mogu ni oni koji već postoje da rade.Dakle, rudari ovi će da vam uzmu hleb iz usta slušajte šta govore uzeće vam hleb iz usta to je njihova politika. I, sada da vidimo što se tiče Bora, srednja godišnja vrednost sumpor-dioksida u Boru evo je ovako. Dakle, u vreme kada su ovi brinuli o Boru 116, pa sledeće godine 115, pa sledeće godine 112, to je kada su ovi koji su jako zabrinuti za Bor brinuli o Boru, a sada 16 i 14. Znači, to je za prošlu i pretprošlu godinu 16 i 14 to kada mi ne brinemo o Boru.Dalje, broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti sumpor dioksida u Boru,

odnosno 2023. godine nula. Tako vam to izgleda.Oni pričaju o svojim utiscima, oni ne pričaju dokumentima, njih ne zanima struka, njih ne zanima ništa, oni pričaju na osnovu onoga što oni misle da treba da kažu, a da li to ima veze sa istinom, to nema i opterećenja za njih. Najzad, Ziđin će imati profit? Ma nemoj, stvarno, a ja mislio da dolazi iz altruizma čisto. Naravno da će svaka firma imati profit, ali ja razumem da vi i to ne razumete, ne razumete zato što su kod vas i banke propadale, kod vas je Razvojna banka Vojvodine uništena, kod vas kod vas je Agrobanka uništena. Vi ste banke upropaštavali a ne kompanije, rudnike i sve ostalo. Vi ste bre elementarna nepogoda za sve što postoji u ovoj zemlji i vi ste zakon koji treba ekologija da tretira. Vaša vlast, a ne bilo šta drugo.

vi morate da rukovodite ovom sednicom na način kako to Poslovnik nalaže. Nemojte tamo da gledate, Ana vodi sednicu onako kako treba uvek.Ja prosto želim samo da napomenem, ja sam bila u sistemu prijavljena, isključili ste me iz sistema da biste uključili predstavnika poslaničke grupe koja sedi preko puta mene i to zaista nema smisla što radite.Ja moram da ukažem građanima da vi ove manipulacije radite već četvrti dan. Kada se prijavim za reč, znate i sami da po Poslovniku tu reč imam. Ja moram još jednom, zbog građana, ne zbog sebe, mi smo danas prisustvovali tome da ministarka rudarstva i energetike ne zna koja su to mesta na koja se odnosi zona rudnika i deponija.Zahtev koji je predat od strane Rio Tinta za utvrđivanje obima, sadržaja, procene i uticaja na zaštitu životne sredine, izvolite mapu, pogledajte mapu ta mapa označava sva mesta na kojima će se nalaziti zona rudnika i predviđene deponije.Molim vas, da bi građani verovali vama, a ne meni, navedite tačno nazive mesta na kojima će se nalaziti rudnik, uticaj zone rudnika i predviđene deponije. Znači, vi kao ministarka morate da znate, ako ne znate, pitajte, vi morate da znate i koliko tačno stanovnika živi u tim mestima.Što se tiče Bora, da li vi znate za taj podatak koliko je tačno skraćen vek života građana Bora i koliko se građana Bora iselilo u zadnjih godinu dana, odnosno preminulo na žalost. Prošle godine po popisu je bilo 31 hiljada stanovnika, a sada je 28 hiljada i vi pričate o nekakvom blagostanju.Molim vas, odgovorite na ova pitanja, jer ako želite da vam građani veruju, da ste vi ti ekolozi koji se bore ovde za zaštitu zdrave životne sredine i da vam je zdravlje ljudi preče nego profit, odgovorite na ova pitanja. Hvala.

izuzetno puno računa i to pokazuju pre svega smanjene liste čekanja i broj bolnici i kliničkih centara koji se završio i broj ugrađene opreme i mamograma i svega ostalog.Što se tiče Bora, pa na žalost i dalje slušamo i neistine i neistinu do neistine. Čuli smo što se tiče zagađenja vazduha, ali ja ću i da citiram aktivistu iz Gornjih Nedeljica koji kaže, aktivistu, ne pričam o meštanima, aktivistu – vlast hoće da nam da garancije da će se rudnik u Jadru raditi po svim evropskim i svetskim standardima, a mi imamo Bor koji radi po takvim standardima da je zagađenje toliko da je svaki treći ili četvrti građanin oboleo od kancera. To je ponovila i Dragana Đorđević, koju ste vi citirali u zahtevu za izmenu zakona i to je sramotno, zato što se igrate ovakvim informacijama i podacima i treba da vas je zaista sramota.Prema izveštaju Batuta, a pogledajte ga, 2009. godine, znači, u vreme kada je bivša vlast upravljala Borom, borska oblast je imala 881 osobu obolelu od kancera. I meni je žao što iznosim ove podatke, zato što ne mislim, ali zato što govorite neistinu, a postavljeno mi je pitanje. Znači 2009. godine 881 osoba, 2018. kada je tek Ziđin preuzeo RTB Bor, borska oblast je imala 802 osobe obolele od karcinoma, znači manje. Prema izveštaju Batuta iz 2021. godine 781 osoba obolela od karcinoma, 30 ili blizu 28, 29 hiljada stanovnika. Ako svaki treći ili četvrti ima, vi izračunajte onda koja je to cifra. A, pogledajte šta kažu izveštaji iz Batuta 781 osoba, odnosno 100 osoba manje u odnosu na 2009. godinu.Ja bih volela da nema ni jedne, da se razumemo, i to i jeste cilj, da preventivno lečimo ljude, odnosno da prevencijom popravljamo, građani ne moraju da se obraćaju ni sekundarnoj, ni tercijalnoj zaštiti. Znači, da se osnaži primarna zaštita. Ali, već ove cifre govore da to što pričate nije tačno i da zastašivanje ljudi koji žive u zapadnoj Srbiji nije tačno. Znači, nemojte to da radite. Hvala vam. Uvažena predsedavajuća, uvaženi narodni poslanici, građani Srbije, dužna sam nekim hrabrim i srčanim ljudima Jadra i Mačve da ovo obraćanje počnem rečenicom – nećete kopati.Sada ću vam preneti ono što su mi poručili i što su vama poručili. Ovo su direktno rečenice koje sam čula od građana Jadra, njih 19.500 živi tamo, obrađujući svoju zemlju. Zamolili su me da vam kažem da taj teren nije ugašen i ne bi valjalo suditi o njemu prema slikama prodatih kuća u ruševinama.Građani Jadra su vam poručili, a ja vam kao narodni poslanik prenosim, pod jedan, da otvorite sve tajne i zatvorene studije o projektu Jadar i da ih upoznate sa njihovom sadržinom i autorima; pod dva, obaveštavaju vas da im svakodnevno stiže značajna podrška od naših ljudi iz cele Srbije, a posebno sa Kosova i Metohije i da su spremni da sa njima brane Jadar; pozvali su vas da dođete sa velikim brojem autobusa, po kojima ste poznati, kod njih, da se upoznate sa lepotama Jadra i njegovim mogućnostima; rekoše da su videli da vi jako lepo organizujete te autobuske ekskurzije, rekoše da dođu samo oni koji ništa nisu dobili od Rio Tinta. Poručuju da će svojim telima i životima braniti svoje kuće i ognjišta, jer drugu zemlju nemaju, a mnogi su preko 200 godina na njoj i peta, bitna stvar, koja pitaju celu Narodu skupštinu jeste – koliko treba da platite da Rio Tinto napusti

dva - međunarodno iskustvo rudarenja, pod tri – reputacija firme Rio Tinto, četvrta – stručni stavovi, peto – ekološke posledice, šesto – zakonske norme, socijalni aspekt, kulturni aspekt i istorijsko nasleđe.Pod – Zelena agenda.Treba da znate, ja sam fizičar, da litijumske baterije nisu jedino rešenje. Postoji još nekoliko vrta baterija koje se razvijaju na tržištu koje su jako ekološke. Jedan od tih baterija ili jedna grupa baterija jesu natrijum jonske. Osim natrijum jonskih, razvijaju se i kalijumova i ugljenikova.Proizvodnja litijumskih baterija na način na koji vi nudite nije ekološka, znači, na način na koji vi nudite. Baterije koje su litijumske, njihove fizičke osobine nisu najbolje, odnosno veoma su loše. One imaju lošu toplotnu provodljivost, nekontrolisano pregrevanje i sklone su samozapaljenju. Da znate da u nekim parkiralištima u Nemačkoj prosto nije dozvoljeno autima koji rade na litijumsku bateriju da se uopšte parkiraju unutra u garaži.Sledeća stvar, natrijum jonske baterije se serijski proizvode, jeftinije su, izdržljivije i ne zagađuju životnu sredinu.Međunarodno iskustvo. U Evropi ne postoji nijedan aktivan rudnik litijuma gde se litijum eksploatiše na ovaj način. Pažljivo me slušajte. Ne postoji niti jedan rudnik na plodnom i obradivom zemljištu. Eksploatacija litijuma iz termalnih izvora je ekološka, a zagađenje je nula.Vi imate zaista, i to je tačno, otvaraju se i eksploatišu rudnici u različitim zemljama, takođe i litijuma, međutim, isključivo iz termalnih izvora i slanih izvora. Ovo što radite nije nikada rađeno u svetu. I moraću da ispravim ministarku, ne postoji, kako ste već rekli, eksperimentalna dozvola za eksperiment. To ne postoji, kao eksperimentalna dozvola za eksperiment. Znači, mi ne možemo da budemo ovde eksperiment.Što se tiče razlike u uticaju na životnu sredinu, ona je hiljadu puta veća. To bi bila međunarodna iskustva i rudarenje, s tim što moram da vas upozorim i podsetim da imate dve ozbiljne ekološke grupe u Francuskoj koje se bune. Oni su napravili debatu sa 3.600 naučnika. Imate i ovih dana jedan veliki protest u Berlinu.Sledeća stvar koja je jako bitna jeste reputacija firme Rio Tinto. Reputacija Rio Tinto firme je takva da bi mnogi zaplakali. Prvo, ostavili su pustoš u Papui Novoj Gvineji, konkretno rudnik Panguna Bugenvil. Sve im je kontaminirano, voda, zemljište, usevi su poplavljeni toksičnim uljem. Stanovništvo ima ozbiljne zdravstvene probleme u vidu kožnih bolesti, respiratornih problema i komplikacija u trudnoći. Madagaskar, peta najsiromašnija zemlja na svetu, kojoj njihov rudnik nije doneo ništa dobro. Imali su 27 vrsta ribe, sada imaju samo tri. hiljada stanovnika pije kontaminiranu vodu.Rio Tinto je takođe uništio svojim eksplozijama stare građevine i artefakte. To je otprilike 46 do 47 hiljada godina Aboridžina u rudarskoj eksploziji u regionu Pilbar u zapadnoj Australiji.Dejvid Parker, ministar za zaštitu životne sredine Novog Zelanda je izjavio – Rio Tinto ima istoriju nad kojom bi i vuk zaplakao.Četvrto, kroz multidisciplinarni pristup štetnosti rudarenja sa stanovišta više akademskih ustanova. To mislim da ću moći da nabrojim bez papira. Imate stav od 6. septembra biološkog fakulteta. biološkog fakulteta. ETF nije želeo da vam učestvuje u ovoj igri. Imate jedan vrlo ozbiljan rad u časopisu „Nature“. Časopis „Nature“ je ozbiljan međunarodno recenziran naučni časopis. Grupa autora je objavila rad pod imenom „Uticaj istražnih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji“.Osim biološkog fakulteta, možete naći još niz institucija koje su se izjasnile da ne treba da eksperimentišemo sa svojom zemljom.Podsetiću građane Srbije da je SANU, najumnija institucija institucija u zemlji, održala naučni skup pod nazivom „Projekat Jadar“.Sledeće što vas negde sprečava da idete dalje sa ovim jesu zakonske norme. Ustav kaže, član 74. garantuje pravo na čistu vodu, vazduh i životnu sredinu. Nema onoga što sme da se desi da se prekrši Ustav.Imate Ustav.Imate još socijalni aspekt. Podsetiću vas, 120.000 građana Srbije je izašlo na proteste u sred leta. Čak ste napravili jednu jako ružnu situaciju u gradu Šapcu, u kojem je bio najveći broj ljudi koji protestuje, vi ste u istom danu, 10. avgusta pritisli lokalne samouprave i bio je koncert Jelene Karleuše. To nije smanjio broj ljudi koji su učestvovali u samim protestima.Na BITEF-u vam se obratio gospodin koji je izuzetan umetnik Milo Rau i rekao je sledeću stvar – Kancelar Šolc, Folsvagen, Rio Tinto, oni ne žele da spasu svet, oni žele da spasu svoju moć i svoje bankovne račune. U svim zemljama, bilo da se radi o Evropi ili Brazilu, upravo ti ljudi koji reči narod i otadžbina koriste najviše, prodaće lepotu svoje zemlje internacionalnim investitorima.Poslednja stvar koja je jako bitna građanima Jadra, i sa tim ću da završim, to je istorijsko nasleđe. Ovo su oni rekli. ili poznatijoj kao Jadarska bitka, na samom početku Prvog svetskog rata, u toku desetodnevne bitke poginulo je 3.000 srpskih vojnika, 15.000 ih je ranjeno. Ne postoji porodica u tom području Jadra kojoj deda ili pradeda nije ostavio kosti na Ceru. To je nešto što morate imati u vidu. Poručuju vam građani Jadra i Mačve da im kosti njihovih predaka nećete premetati i zemlju natopljenu krvlju zagaditi. Zbog svega unapred rečeno „Srbija centar“ ima jasan stav. Završavam rečju, nećete kopati. Hvala vam lepo.

gospođo ministarka, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dragi građani Srbije, želeo bih da ukažem na neke koristi po nacionalnu bezbednost i po geostrateški i geopolitički položaj Srbije od rudarenja litijuma. Dakle, poslednjih godina litijum je postao sinonim za budućnost energetike i industrije, ali i nacionalne bezbednosti.Globalna trka za kritičnim mineralima stavila je zemlje koje poseduju značajne rezerve litijuma na strateške pozicije moći, a Srbija je jedna od tih zemalja. Sa jednim od najvećih nalazišta litijuma u Evropi, koje se nalazi u dolini Jadra, Srbija se nalazi na raskrsnici mogućnosti koje bi mogle značajno da unaprede našu nacionalnu bezbednost, ekonomsku stabilnost, ali i spoljno-politički uticaj.Međutim, u zemlji postoji značajan skepticizam uz zabrinutost zbog degradacije životne sredine i sumnje u javnosti da li eksploatacija litijuma mogla da nam ponudi više štete nego koristi. Hoću da kažem, bez uvijanja, da je takav strah indukovan kod naroda širenjem lažnih vesti, širenjem neproverenih činjenica ili, da kažem, namernim plasiranjem alarmantnih vesti koje su usmerene na to da kod građana izazovu strah, što mogu slobodno reći da ima sve elemente hibridnog delovanja protiv Republike Srbije.Srbija sa nekim od najbogatijih nalazišta litijuma u Evropi, koje se nalaze u dolini Jadra, je zemlja sa izuzetnom strateškom prednošću u ovom trenutku. Mineral jadarit, jedinstven za Srbiju, ima ogroman potencijal za ekstrakciju visoko kvalitetnog litijuma koji je ključan za proizvodnju baterija za električna vozila, sistema za skladištenje energije koji se dobijaju iz alternativnih izvora i drugih najsavremenijih tehnologija koje nisu zamislive bez baterija koje se dobijaju od litijuma.Sa globalnom tranzicijom ka zelenim tehnologijama i smanjenjem oslanjanja na fosilna goriva potražnja za litijumom je naglo porasla. Prema Međunarodnoj agenciji za energetiku očekuje se da će svetska potražnja za litijumom porasti za preko 40 puta do 2040. godine. To Srbiju stavlja u centar tržišta koje verovatno najbrže raste u svetu u ovom trenutku.Pored pukih ekonomskih mogućnosti, litijum je i strateško bogatstvo. Zemlje koje poseduju kritične minerale, kao što je litijum, imaju značajan geopolitički uticaj. Baš kao što je nafta nekada oblikovala globalan politički pejzaž, litijum se pokazuje kao odlučujući faktor u geopolitici 21. veka. Za Srbiju ovo predstavlja retku priliku da obezbedi svoje nacionalne interese, diversifikuje svoju ekonomiju i ojača svoju spoljno-političku poziciju. Sposobnost da se kontroliše snabdevanje tako vitalnog resursa povećalo bi geopolitičku relevantnost Srbije ne samo u Evropi, već i na globalnom nivou. Implikacije rudarenja litijuma u Srbiji na nacionalnu bezbednost ne mogu se u ovom trenutku ni proceniti.U svetu koji se sve više oslanja na električne tehnologije i obnovljivu energiju kontrola zaliha litijuma biće ključna, kao što je bila kontrola rezervi nafte u 20. veku. Litijum je neophodan i za odbrambenu industriju, jer je ključna komponenta u baterijama za dronove, vojna vozila, komunikacionu i drugu vojnu opremu. Prema američkom Ministarstvu odbrane, litijum-jonske baterije su neophodni sastavni deo savremenih vojnih tehnologija, od bespilotnih letelica do komunikacionih sistema. Te zemlje koje kontrolišu resurse litijuma imaće direktnu prednost u pogledu odbrambenih sposobnosti, kao i energetske bezbednosti.Za Srbiju bi obezbeđenje stabilnog snabdevanje litijumom ojačalo nacionalnu bezbednost smanjenjem naše zavisnosti od stranih dobavljača kritičnih materijala. Dok se mnoge globalne sile bore da obezbede litijum, domaća kontrola nad njegovim rezervama bi omogućila Srbiji da ojača svoju stratešku autonomiju i smanji ranjivost u svom lancu snabdevanja. Srbija bi mogla da se pojavi kao ključni dobavljač za EU, jačajući svoja bezbednosna partnerstva i istovremeno čuvajući svoju nezavisnost u spoljnoj politici.Osim toga, litijum bi Srbiji mogao da pruži veliku ekonomsku prednost. Zemlje sa strateškim resursima često dobijaju posebne poluge moći u međunarodnim pregovorima. Kao što je Rusija svojevremeno koristila

Postavši jedan od glavnih igrača na globalnom tržištu litijuma Srbija bi mogla da zauzme novu spoljnopolitičku poziciju, unapređujući svoju ekonomiju i stratešku bezbednost.Iako su potencijalne koristi od eksploatacije litijuma očigledne, mnogi u Srbiji su izrazili zabrinutost u vezi sa rizicima po životnu sredinu. Ova zabrinutost je u velikoj meri ukorenjena u iskustvima zajednica širom sveta u kojima je rudarenje prouzrokovalo ekološku štetu. Međutim, važno je naglasiti da moderno rudarenje litijuma, posebno uz napredak u zelenim tehnologijama, može se odvijati na način koji minimizira uticaj na životnu sredinu.Izveštaj sredinu.Izveštaj Svetske banke za klimatski pametno rudarstvo iz 2023. godine naglasio je kako se ekstrakcija litijuma može uskladiti sa ciljevima zaštite životne sredine kroz održive rudarske prakse. Upotreba najsavremenije tehnologije, sistema upravljanja vodama i strogih regulatornih okvira osigurava da se iskopavanje litijuma može obaviti na ekološki odgovoran način. U zemljama poput Australije i Čilea koje su vodeći proizvođači litijuma ekološki održive metode su već primenjene u praksi, što je dokaz da Srbija može da usvoji sličnu praksu.Šta više, Srbija ima priliku da postane globalni lider u održivom iskopavanju litijuma. Primenom strogih ekoloških propisa i davanjem prioriteta investicijama u čiste tehnologije rudarstva Srbija može da pokaže da se ekonomski razvoj i zaštita životne sredine međusobno ne isključuju. Ovakav pristup ne samo da bi se pozabavio problemima koji postoje u javnosti, već bi i poboljšao imidž Srbije na međunarodnoj sceni kao odgovornog čuvara svojih prirodnih resursa.Globalna resursa.Globalna zajednica energetskih stručnjaka, bezbednosnih analitičara i ekonomista slaže se oko strateškog značaja litijuma. Svetski ekonomski forum je istakao ulogu litijuma u pokretanju nove industrijske revolucije gde se digitalizacija, elektrifikacija i dekarbonizacija pojavljuju kao ključni. Prema Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2023. godinu, zemlje koje ne uspeju da obezbede kritične minerale, kao što je litijum, rizikuju da ostanu u globalnoj ekonomskoj i tehnološkoj trci.Slično tome, Međunarodna agencija za energiju je više puta naglašavala da je litijum ključan za postizanje globalnih ciljeva. Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju, upozorio je da se svet suočava sa neusklađenošću između brzog uvođenja tehnologija čiste energije i dostupnosti ključnih materijala za njihovu proizvodnju.Za Srbiju to znači da kontrolisanjem značajnih rezervi litijuma može postati ključni igrač u globalnim naporima za borbu protiv klimatskih promena, usklađujući svoje nacionalne interese sa širim međunarodnim ciljevima.Pored

regiona.Izveštaj evropskog Strateškog obaveštajnog i bezbednosnog centra opisuje kako je oslanjanje Evrope na strane minerale potencijalna ranjivost, posebno u uslovima rastućih geopolitičkih tenzija.Za Srbiju pozicija pouzdanog snabdevača Evrope litijumom ne bi samo podstakla ekonomiju, već bi značajno i povećalo naš geopolitički uticaj na kontinentu. Brojke govore same za sebe. Prema procenama,

što bi za Srbiju stvorilo milijarde dolara prihoda i otvorila hiljade novih radnih mesta i što bi značajno povećala BDP Srbije.Rezerve Srbije.Rezerve litijuma u Srbiji su izuzetno važne za ambiciju EU da postane ugljenik neutralna do 2050. godine. Akcioni plan Evropske komisije o kritičnim sirovinama naglašava da bi bez bezbednog pristupa litijumu prelazak EU na čistu energiju mogao biti ugrožen.Kao jedan od najvećih neiskorišćenih izvora litijuma u Evropi, Srbija je u jedinstvenoj poziciji da postane ključni snabdevač zelene tranzicije u EU.Da EU.Da zaključim, iskopavanje litijuma predstavlja više od samo ekonomske prilike za Srbiju. To je strateški imperativ. Kapitalizacijom svojih ogromnih rezervi litijuma Srbija može poboljšati svoju nacionalnu bezbednost, steći uticaj u spoljnoj politici i postaviti se kao lider u praksi održivog održivog rudarstva.Globalna potražnja za litijumom nije samo ekonomski rast, radi se i o obezbeđivanju mesta u novom svetskom poretku oblikovanom energetskom bezbednošću, tehnološkim inovacijama i geopolitičkim uticajem.Za Srbiju je vreme da deluje. Prihvatanjem eksploatacije litijuma zemlja može osigurati svoju budućnost kao regionalna ali i kao globalna sila, vodeći svoju ekonomiju napred, istovremeno štiteći svoje nacionalne interese. To je retka prilika koju Srbija ne sme da propusti.Ono što želim posebno to je da se nama ovde sve vreme plasira jedna potpuno lažna dilema - ili ekonomski razvoj ili zaštita životne sredine. Mi odgovaramo sa "i" i ekonomski razvoj, koji nije samo ekonomski razvoj, ja nisam ekonomista, nisam stručnjak za rudarstvo, ali vam kao profesor bezbednosti mogu reći da bi litijum postavio Srbiju, da bi potpuno okrenuo geopolitičku poziciju Srbije, pozicionirao nas na svetskoj mapi kao vrlo važnu državu i zato je i održivo rudarstvo i ekonomski razvoj i zaštita životne sredine. Verujem da je to moguće i verujem da Srbija ide u tom pravcu.To je razlog, evo, imali smo i zahteve da se poslanici javno izjasne kako će glasati protiv ovog zakona svim građanima Srbije koji nas gledaju u ovom trenutku jasno i otvoreno kažem da ću glasati protiv ovog zakona, kao i moje kolege, jer smatram da je Predlog ovog zakona duboko štetan po Republiku Srbiju i njene nacionalne interese. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Bogdan Radovanović. **Bogdan Radovanović** Poštovane građanke i građani, danas je Srbija, naročito naš zapadni kraj, na raskrsnici koja može sudbinski odrediti dalju budućnost.Lepota prirode i miran život ušuškan među zelena brda je bogatstvo koje nas krasi i koje bi mnoge zemlje milijardama platile da mogu imati.Ipak, nad nama se nadvila opasna ideja o izgradnji rudnika za vađenje litijuma u zapadnoj Srbiji, koja u svojoj osnovi ima za cilj da trampi zdravu životnu sredinu, zdravlje ljudi i velike prostore zarad profita prvenstveno i pre svega stranih privatnih korporacija. Iskustva širom sveta, naučne studije i mišljenja domaćih stručnjaka govore nam o opasnosti jednog takvog projekta.Za ovo malo vremena koje imam na raspolaganju, izdvojiću samo jedno stručno mišljenje koje je profesor hidrogeolog Zoran Stevanović sa Rudarsko-geološkog fakulteta izneo tokom stručne rasprave na javnom medijskom servisu, koje kaže da bi projekat Rio Tinta u Jadru predstavljao ozbiljnu opasnost i pritisak na vode, da bi sama procesna tehnologija ugrozila vodni bilans i prenela kontaminaciju na izvore koji su nam jako važni.Ono što je suština, pre bilo kakvog ekonomskog aspekta, prednost uvek treba dati životnoj sredini, održivom razvoju i vodnim resursima za buduće generacije, što nam je ugroženo. Dakle, prioritet mora imati zaštita životne sredine, a na više puta ponovljeno pitanje o potencijalnoj mogućnosti zaštite voda od ovog projekta, profesor Stevanović je jasno i nedvosmisleno istakao da bi to bilo teško moguće na ovom području, kao i da on nikada ne bi dao saglasnost na bilo kakav projekat u tom pogledu.Sa druge strane, vlast se uporno iz sve snage upinje u pokušajima da zadovolji korporativne interese Rio Tinta i stranih zemalja, i to na jedan perfidan i rekao bih podmukao način, mimo volje građana, čekajući postizborni period usred leta, kako bi revitalizovali projekat, odnosno kako bi što pre ušli u izvršenje projekta na koji je, prema rečima iste te vlasti, početkom 2022. godine stavljena tačka nakon masovnih ekoloških protesta i pred tadašnje izbore.Suočen sa otporom, odlučnošću i jedinstvom građana čitave Srbije da ne dozvole pretvaranje njihove zemlje u rudarsku koloniju i deponiju, režim je u nervozi posegnuo čak i za represijom i zastrašivanjem.Mi smo već mnogo toga prošli u borbi protiv ovog trojnog pakta u sastavu SNS, Rio Tinto, domaće institucije, odnosno pravosuđe, policija, mediji. Prošli smo kroz vaninstitucionalnu borbu, imali smo proteste i blokade, trpeli smo i institucionalno nasilje. Sećamo se Predloga izmena i dopuna Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, o eksproprijaciji, pa smo onda imali krađu narodne inicijative, koju je potpisalo preko 38 hiljada ljudi, pa onda ukidanje i ponovno vraćanje Prostornog plana u vezi sa projektom "Jadar". Trpeli smo prekršajne prijave, trpeli smo medijsko nasilje, trpeli smo policijsku represiju.Mogao bih dugo i do tančina i iz perspektive ličnog iskustva da pričam o borbi koju smo mi u Požegi vodili od aprila meseca 2021. godine, kada smo saznali za istražne pretenzije na tzv. Dobrinjski basen, firme koja se u tom trenutku zvala, pazite ironije, "Jadar litijum". U međuvremenu je ta firma promenila ime. Sada se zove "Balkan istraživanja". Ali, u međuvremenu se dogodila još jedna stvar. Dakle, marta meseca ove godine ta firma je izgubila istražna prava. Dakle, nije joj produžena istražna dozvola. Naravno, jedini razlog je, odnosno najvažniji razlog je otpor i nedozvoljavanje Požežanki i Požežana.Na kraju želim da znate da dokle god budete čuli na Ljubinom grobu punjce naših pušaka, Rio Tinto neće proći. Kada toga ne bude, znajte da na njemu više nema živih proletera.

Srbijo, poštovani narodni poslanici i predstavnici Vlade, a pre svega građani Republike Srbije, imali ste kroz istoriju nažalost priliku da se susrećete sa štetočinama mnogo puta.Međutim, sa štetočinama koje tu svoju nameru ostvaruju na krajnje licemeran način, kao što to rade ovi danas, malo puta si imala, Srbijo, iskustva.Prvo, u korenu same ideje licemerno je to što su predlagači, njih 86 u poslednja tri jutra dolazili na raspravu o temi koja je centralna politička tema, kojom se bavi opozicija, u broju od 51 do 66 poslanika.Znači, svakoga jutra ih se falila od četvrte pa skoro do polovine onih koji su ovaj zakon predlagali. To govori o licemerstvu u samom korenu ove ideje.Drugi deo licemerstva je to što su oni koji su propagatori zabrane rudarenja mineralnih sirovina imali i te kako važan poslovni odnos sa kompanijom Rio Tinto u prošlosti, gde su svoju imovinu ili imovinu članova svoje uže porodice ili iznajmljivali ili davali kompaniji za potrebe rudnika.Evo samo jedan mali primer, da ne idemo dalje, da ne govorimo o ljudima koji nisu Bog zna kako politički aktivni, ali kandidat za gradonačelnika Loznice ispred ove opozicije je svoju porodičnu imovinu prodala kompaniji Rio Tinto za potrebe otvaranja rudnika, a onda kao takva imala nameru da stane na čelu Loznice. Prozreli su nju Lozničani i ljudi u Podrinju, nije imala nikakve šanse protiv njih, protiv SNS, protiv Aleksandra Vučića, protiv Vidoja Petrovića.Ne znam da li vas je i malo sramota tog nivoa licemerstva sa kojim nastupate u ovom uvaženom Domu. Kažu, iskreno nije. Dok ja govorim Lazović veli iskreno ga nije sramota. Nismo drugačije ni očekivali.Sa

spram onoga što kažu struka i nauka, ljudi koji su svoj životni i radni vek posvetili ovoj temi, a ne spram onoga što kažu nesvršeni studenti u četrdesetim i pedesetim godinama, kojekakvi aktivisti i marginalni političari, i da budemo tu jasni. Međutim, svima je u Srbiji potpuno jasno da potencijali rudnik i briga i njihovo negodovanje izraženo kroz ovaj zakonski predlog nemaju ama baš nikakve veze.Naime, Nikola Pašić je na vlast u Srbiji došao na krilima protesta protiv uvođenja železnica u Srbiji plašeći narod ekološkom katastrofom, govoreći o tome da će krave davati ili prestati da daju mleko zbog tutnjave tih lokomotiva, da će trudnice rađati ubogu decu, itd., a onda kada se dokopao vlasti gradio je pruge brže nego što je to bilo u početku predviđeno. Ovaj zakon je upravo to. Radi se o predlogu da se privremeno zabrani rudarenje mineralnih sirovina, konkretno litijuma u dolini Jadra, ali će taj proces aktivirati onog dana kada oni dođu na vlast, jer Bože moj tog dana će tehnologija biti Bog zna kakva, drugačija, a litijum će možda biti i lekovit.O čemu se tačno radi? Eventualno otvaranje rudnika, ukoliko bi to rekla struka, Srbiji bi donelo ubrzan ekonomski, infrastrukturni, privredni, vojni i svaki drugi razvoj.

bi se, naravno, sa takvim jednim epilogom lakše nosila sa svim političkim problemima sa kojima se danas suočava, a tiču se pitanja KiM, cementiranja pozicije Republike Srpske, položaja naših sunarodnika u regionu i mnogih drugih političkih uslovljavanja koja se tiču spoljne politike.Naravno, Srbija bi kao takva uticala i na, u jednom većem obimu, na regionalne političke prilike, a uspeva to i danas, gledajući samo juče događaj u Dubrovniku gde i u ovakvim uslovima srpski predsednik je najvažnija politička figura i i te kako određuje tokove regionalne politike.Naravno, politike.Naravno, sve ovo bi naše političke protivnike u regionu, a oni su najbrojniji u Zagrebu i Sarajevu, stavilo u podređenu političku poziciju na jedna duži period, i kao iole pametni ljudi to su shvatili na vreme. Stoga su zajedno sa stranim centrima moći ustali u pomoć i u podršku ovim ljudima ovde kako bi ta stvar i opasnost, pod navodnim znacima, od jake i uspešne Srbije bila uklonjena.Oni su smislili rešenje. Šta je rešenje? Deo tog rešenja je i ovaj zakonski predlog, ali po najbolje bi bilo na ulici, baš kao u Kijevu, srušiti srpsku vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem, kao Stožerovo okupljanje Srba na Balkanu, dovesti poltrone i poslušnike na vlast u Beograd, a onda, naravno, u stilu Nikole Pašića, otvoriti i rudnik. Ovaj zakonski predlog je upravo na tragu toga, jer on govori o privremenoj a ne trajnoj zabrani rudarenja mineralnih sirovina.Njihovi mentori, strani centi moći, Beograd i Zagreb, time bi ubili dve muve jednim udarcem. Dobili bi u Srbiji poslušničku i podaničku vlast, a rudnik bi svakako u saradnji sa njima otvorili, a tebi Srbijo, što bi naš narod rekao, šipak.Reći ću vam još jedan važan, ali zanimljiv detalj o kome se do sada nije govorilo. Naime, kao, pod navodnim znacima, krak tog krak tog nalazišta, potencijalnog litijuma, najveća nalazišta u Republici Srpskoj se nalaze u Zvorniku i dalje prema Majevici. Znači, celokupne zalihe litijuma u BiH su na teritoriji Republike Srpske.Proces Srpske.Proces rudarenja i Zakon o rudarenju je u BiH u isključivoj nadležnosti entiteta i centralne vlasti i Federacije BiH nemaju sa tim baš ništa. Otuda i velika povika i namera u poslednjim mesecima da se Republika Srpska razvlasti, da joj se oduzme imovina kako i tim prirodnim resursima ne bi mogla upravljati na adekvatan način, a najveći zaštitnik a najveći zaštitnik imovine Republike Srpske pored vlasti njenih je i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić u ovom trenutku.Da bi ste ovo razumeli morate biti iole politički mudri, ali iznad svega i pre svega dobronamerni prema svojoj zemlji i državotvorni. Među većinom ovih predlagača nema te dve osobine, a ako ko i postoji sa te dve osobine od njih 86 nemaju političke mudrosti.Srbijo, nemoj se, sa ove strane sede ljudi koji imaju sve to što je potrebno i nećemo ni na koji način učiniti nikakvu štetu Srbiji i njenom narodu i radićemo ono što je u interesu Srbije i svih Srba na Balkanu. Hvala i živela Srbija.

rečeno je da ovde valjda opozicija ima neke licemerne stavove, da smo poltroni i poslušnici nekih stranih centara moći. Izvinite gospodo, kojih to stranih centara moći kada svi prema vama kažu da žele da se kopa litijum? Zar niste vi došli da nam predstavite da svi ti centri moći samo litijum traže? Kako smo onda mi poltroni i poslušnici, valjda ste to vi. Valjda vi rasprodajete, vi nudite, valjda vi dogovarate dilove sa raznim interesima kako da srpska ruda i prirodna bogatstva završe finansijski u džepovima svetskih moćnika.Što se nas tiče, mi bismo voleli da se ova ovde sednica iskoristi da čujemo možda od nekoga neki argument protiv toga da li je taj projekat „Jadar“ finansijski opravdan. Videli ste ovde čvrste argumente da nije, videli ste argumente da ćemo mi čak na kraju morati infrastrukturno da opremimo ceo rudnik, sve što im je potrebno, infrastrukturu, puteve, železnicu i da bi na kraju došla strana strana kompanija da izvuče litijum. Kako je to nama u korist, objasnite?Kako je nama u korist da ostanu ovoliki rizici po životnu sredinu, objasnite. Dajte nam neki odgovor makar. Nije valjda da je samo opozicija kriva što vi danas hoćete da iskopavate litijum. Imate li neki odgovor na neko pitanje? Četiri dana ovde vas slušamo kako napadate opoziciju, ništa drugo ne znate da kažete. Odgovorite nam ljudi. narod je zabrinut sa pravom. Nezadovoljan, često na ulicama, često u blokadama. Evo vam sada institucije, evo vam prilike da odgovorite. Hvala.

Dame i gospodo, uvažene kolege poslanici, poštovana javnosti, poštovani Srbi i građani Srbije, kako u matici, tako i u dijaspori.Postoje sednice koje su tekuće Narodne skupštine, postoje sednice koje se zaborave, ali postoje i istorijske sednice. želim da naglasim javnosti da je ovo jedna od takvih, i kako danas budemo ovde govorili i kako budemo glasali, po tome će nas prepoznati i pitati nešto. Prema tome, neću biti ličan, biću načelan, svako ima svoju glavu,

i donese mu tračak nade i radosti. Radost bi bila velika kada bi i vi to prihvatili i narodu bi pao kamen sa srca, ali to je vaš izbor i ja se u to neću mešati. Ne bih ovde da politički lamentiram, nego bih da politički definišem, jer ovde je mnogo toga rečeno, ja se vama klanjam na briljantnim diskusijama. Bravo! Trudiću se da dam doprinos, a mnoge od vas molim, kao i moju Šapčanku, štampajte to, to je istorija, tako se čast i kodeksi časti brane. I zato ova sednica treba da bude putokaz svim budućim pokoljenjima.Dragi moji, potičem iz porodice gde je etika i moral, čast sve. Dolazim sa prostora jedini, uz moju koleginicu, gde će se rešavati to što će se rešavati, i oni ne traže puno filozofiranja, oni postavljaju pitanje,

u Narodnoj skupštini, narodni tribuni, moramo da damo odgovor, moramo dati odgovor i to čeka Srbija. Molim vas, ne smemo stavljati nijednim gestom, nijednim zarezom, bilo šta što će poremetiti bilo kakve odnose u društvu. Ja se Bogu molim, dosta je stradanja, dosta je zuluma, dajmo jednom mira. Ovde želim da,

Struka daje savete, a mi političari odgovaramo. Ne odgovara struka, nju neće dirati niko, ovde je moja glava i sve vaše glave će biti pred narodom. Pa da definišemo.Ovo govorim zbog javnosti, oprostite mi, intelektualci, ja se izvinjavam, ovo mora javnost da zna, najviša institucija, naučna institucija u Srbiji zove se Srpska akademija nauka i umetnosti. Narativ koji je stvaran da je neki akademik pošao, pa skrenuo pod neki dud, pa ga neko pitao, nije tako. Gospodo, akademija nauka, u njoj je osam odeljenja, tzv. naučna odeljenja, tehnička, to je odeljenje za fiziku, geonauku i matematiku, hemijsko-biološko, tehničko-naučno, medicinsko i četiri odeljenja – jezičko, umetničko, istorijsko. Ova dole nisu uopšte konsultovana.Zato, da vam pojednostavimo, odeljenja koja se time bave, ovom naučnom sferom, ona donose odluke.Prema tome, 22. aprila, sećam se dobro, držao sam konferenciju za štampu, jako sam malo o ovome znao, molim vas za tišinu,

Akademija nauka je odredila najveći živi autoritet iz te oblasti recenzenta prof. dr akademika Vukosavića da priredi zbornik i mišljenje od 300 strana. Molim javnost, molim novinare da zabeleže ovo. Jedini dokument koji ima stručni naziv, to je dokument SANU od 300 strana. Taj dokument je nas izveo na ulice, mi ne bi znali da izađemo na ulice, oprostite, molim vas, što ne znači da u daljem tekstu ne dođe do analitike, do sukoba mišljenja, ali mi nemamo drugog dokumenta od tog, koji je potpisao prof. dr akademik Slobodan Vukosavić, drugog nemamo, ja o drugom ne mogu da raspravljam. Na osnovu toga, mi smo ovde gde jesmo i stajemo u zaštitu svega toga.O tome šta je „Rio Tinto“ radio, ja neću da ponavljam, kolege. Reći ću nešto što treba narod prosto da zna, nigde u naseljenom prostoru na planeti, nigde gde je narod, gde postoje vodni potencijali, to ne postoji. Tačka. Nema dalje. Nema priče, bre.Idemo dalje. Pokušano je da se napravi, hteli su u Americi, u Nevadi, da naprave jedan, ovo je ključno, da ne zaborave ovo da zabeleže, da se napravi jedan rudnik, ali studijom je dokazano da loše utiče na tetrebe. Prema tome, srpski narod je na nižem nivou od tetreba. Ko to želi, ja neću ništa drugo da kažem.Dalje, gospodo, nama se pripisuje da mi izvodimo narod, zloupotrebljavamo narod, a mi nemamo ništa, nas su sklonili iz svih medija, oni imaju sve medije, sve opštine, sve budžete, sve imaju, svu propagandu ovog sveta, samo su zaboravili na jednu stvar, da se desio kontraefekat i narod se razlio. To se zove pobuna naroda i to je opasno. To ne vodi dobru. Zašto ovo kažem? Jer u mom Šapcu kad sam bio i kad sam bio u Loznici, otkad su gradovi napravljeni, onoliko ljudi nije bilo. Muk, tišina, zabrinutost. Mi iz opozicije smo smerno stajali sa njima. Pitao sam stare Šapčane – jel bilo kad ovoliko ljudi? Nikad, dete, u istoriji. Ti ljudi su zabrinuti.Ja vas molim, kao izvestilac, na kraju ću imati završnu reč svega ovoga, molim vas da znate, ta propaganda nije uspela da ubedi ni odbornike određene u Krupnju, gde treba da bude mesto zločina, određeni na našu inicijativu, naših odbornika iz POKS-a, iz SPS-a prilaze, slično je i u Malom Zvorniku, gde je taj prostor, ja ću postaviti jedno jako logično pitanje, jel neko video gradonačelnika Loznice zadnjih tri-četiri meseca? Jel ga video neko? Verovatno čovek zna da razmišlja i gleda kud će i šta će. To su stvari koje mi moramo da dobro analiziramo. Kad sam rekao da se taj narod pobunio, to govori o svesti naroda, jer kad nešto preterate, onda i pregonite, onda to postaje vulgarno.Ja vas molim da jednostavno svako po svojoj savesti odluči, neću da apelujem ni na koga, svako će svoj svoj život nositi i svako će pred narod izaći. Ja hoću da se čista obraza vratim u moju Mačvu ponosnu, ovo ona sluša, i da kažem – ja sam stao da vas zaštitim, više nisam znao, više nisam umeo.

Nastavljamo sa listom govornika posle ovog teatralnog nastupa.Reč ima dr Branko Vujković.

Dragi građani, ovo što ste sada čuli je tipičan predstavnik onih koji stoje iza ovog zakona. Ako želite ovakvu Srbiju, podržaćemo i mi ovakav zakon. Ali mislim da građani

Poštovana predsedavajuća, uvaženi narodni poslanici, draga ministarka na početku svog obraćanja želim da istaknem da ću glasati protiv predloženog zakona, ne samo što stavlja tačku na dalji razvoj Srbije ili zato što tekst zakon poseduje ozbiljne manjkavosti, već pre svega jer ovaj predlog dolazi od sledbenika ideologije Viole fon Kramon, ali i svih koji jesu doveli Rio Tinto u Srbiju od onih koji dobijaju podršku od Aljbina Kurtija i svih antisrpski orijentisanih regionalnih političkih centara i medija.Šta je suštinski cilj opozicije? Usvajanjem ovog zakona Rio Tintu ostaje zemlja u vlasništvu i to svih ovih 157 ugovora koji su potpisali, sva zemlja ostaje u njihovom vlasništvu, znači, neće dobiti ljudi nazad zemlju. Rio Tinto tuži Srbiju i dobija na međunarodnoj arbitraži, dobija milijarde evra, zbog toga nastaje ekonomski krah Srbije, zbog toga nastaju socijalni nemiri i zbog toga dobijamo još jedan oblik obojene revolucije, peti po redu. Opozicija dolazi na vlast i ta opozicija vraća Rio Tinto i završava projekat do kraja, tako što i ne sprovodi studiju uticaja na životnu sredinu.O o nama poslanicima SNS-a iz Mačvanskog okruga najbolje govore rezultati na prethodnim i lokalnim i parlamentarnim izborima. Nama narod veruje, a sa takvom podrškom naša odgovornost je značajno veća. Mi smo u direktnoj vezi sa ljudima koji žive u tom kraju i zato razumemo njihove strahove i očekivanja.Da li zaista mislite da bih ja

Da bih ja kao lekar bio spreman da ugrozim zdravlje svojih sugrađana i svih žitelja Mačvanskog okruga?Dok mi danas odgovorno pristupamo ovom pitanju i insistiramo na rigoroznim studijama o uticaja na životnu sredinu i zdravlje građana, predlagači ovog zakona su želeli da stogodišnjicu Cerske bitke obeleže otvaranjem rudnika Rio Tinta bez ikakve procene uticaja na životnu sredinu.Moji Šapčani, treba da znaju da je narodna poslanica Demokratske stranke 22. novembra. 2011. godine, Daniela Lovrin Gavrilović, uzdanica Dušana Petrovića, potpredsednica Demokratske stranke i sive eminencije Demokratske stranke tada, glasala sa obe ruke da ovaj zakon bude izmenjen i da Rio Tinto dobije apsolutna prava i zbog toga i danas ima pravo taj problem koji imamo sa eventualnom analizom sporazuma sa Rio Tintom. Znači, glasala i nije ona jedina neki su i sada poslanici u parlamentu i naravno oni su danas protiv kopanja. Jedino što se promenilo, promenilo se to da oni nisu više na vlasti.Ne može takva opozicija da brine više o zdravlju građana Mačvanskog okruga od dve Dragane, jedne iz Ljubovije, druge iz Loznice, od Veroljuba iz Koceljeve, od Živana iz Šapca i svih nas koji živimo i radimo među tim ljudima. Pa, ne može jedan Žeks iz Kruševca, Danijela, Dobrica iz Beograda, Zdravko iz Hrvatske da se više brinu o Nedeljicama, Koreniti, Stupnici, Slatini, Cikotama, Draginjcu, celoj Loznici od mene. Ako hoćete da nabrajamo sva ta sela, jer ste ih videli verovatno onog momenta kada ste našli politički interes da idete tamo.Ministar Zlatibor Lončar, šta govori o našoj politici? Gledajte, sa jedne strane imamo ministra Zlatibora Lončara, ministra zdravlja koji je formirao tim zdravstvenih stručnjaka među kojima između ostalih i šefica katedre za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, čija struka i posao i jeste da proceni uticaj svih faktora rizika na zdravlje i na životnu sredinu i na ono što ugrožava životnu sredinu.

ime svih građana Mačvanskog okruga, želim da se zahvalim predsednici Narodne skupštine, gospođi Ani Brnabić, ministarki i naravno šefu poslaničke grupe SNS jer su svima detaljno objasnili ko je i na koji način stvorio neraskidive veze sa Rio kažu da hiljadu puta ponovljena laže postaje istina, ali samo jedna istina je dovoljna da bi ubila hiljadu laži. Predsednik Aleksandar Vučić uvek stoji iza svojih reči, delima pokazuje kako se brine i o prošlosti, i o precima, ali pokazuje i kako se bori za potomke potomke i budućnost i sigurno je da neće dozvoliti da se sprovede nijedan projekat koji ugrožava zdravlje građana, ali neće dozvoliti ni da Srbija stane. Hvala na pažnji.

pošto ovde ponovo čujemo i ponovi i ponovo i iznova čujemo tvrdnju da je DS 2011. godine dovela Rio Tinto, moram da vas pitam, kako je moguće da ćerka firma Rio Tinta, US Borax, objavi molekularski agregat i kristalnu strukturu molekula jadarit, evo ga ovde u ovom dokumentu i kompletne hemijske analize pod oznakom strogo poverljivo, 1999. godine i 2000. godine? Kako je moguće da objave nešto sa istražnog polja Jadar, evo ih ovde dokumenti kod mene, godine i 2000. godine ako su dozvole dobili kada je došla DS? Pa, tako što su dobili te probne i eksperimentalne dozvole, razjasnili smo to. Tako što je bila neka vlada 1998. godine u kojoj je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja, Jorgovanka Tabaković članica Vlade, a Tomislav Nikolić potpredsednik Vlade i ta Vlada je dala prve probne i eksperimentalne dozvole. I, kada ste videli da je eksperiment uspeo, onda ste rešili da nastavite sa tim eksperimentom kada ste se vratili 2000. godine na vlast.Nismo mi gospodo sprovodili takve eksperimente. Da li se sećate jednog drugog eksperimenta, kada ste najvećeg stručnjaka za rotaciono kretanje, doktora rotacionog kretanja Grčića doveli za direktora EPS-a, to je onaj što je proučavao rotaciju jagnjeta na ražnju. E, vidite, ovako je to počelo, sednicom Vlade u Kolubari, a ovako se građani Srbije završilo, poplavom Kolubare. To su ti kadrovi. E, sada ti koji su poplavili Kolubaru hoće da vade litiju. Nećete kopati! Izvolite. **Milenko Jovanov** Znači, Bajden je poplavio Floridu, to se dešava sada trenutno. Bajden poplavio Floridu, a mi Kolubaru? Ovo je bolesno, ovo je stvarno već bolesno. Ja to morbidno i nekrofilsko poimanje politike stvarno već nema nikakvog smisla. Tri dana slušamo ovde kako postoji eksperimentalna dozvola za eksperimentisanje, gde je dozvola? Gde je papir? Pitaj gazdu.)Prvo, ja nemam gazdu, gazdu imate vi, vlasnika i gazdu i to je poznato. Gazda te je ovde i uveo, unapredio te na listi, gazda te zvao da budeš buzundžija. To je pod jedan.Pod dva,

Dajte da vidimo dozvolu? Hajde, uslikajte dozvolu, objavite na društvenim mrežama? Objavite tu eksperimentalnu dozvolu? Gde je? Ne, nego se onda desilo nešto drugo izgleda, ono o čemu je Miroslav Aleksić pričao prethodnih dana, a to je da je Rio Tinto sklon da menja vlasti koje neće da mu izađu u susret, pa onda dođe do promene vlasti, pa onda se promeni zakon, pa se prvo osnuje kompanija, pa se menja zakon jedno, pa se menja zakon drugi put, pa se dovedu neki, priča koju smo imali prilike da gledamo.Znate šta je najluđe? Što je ovaj koji sada viče, ovaj buzundžija, 2011. godine glasao lično za to da samo onaj ko istražuje ima pravo i da eksploatiše. Lično on, njegovo ime i prezime na listingu i on nam priča o tome da je neko lobista Rio Tinta. Pa, za šta ste radili? Za kikiriki?

ovde smo otvorili temu koja je vrlo važna, a koju nismo raspravili u prethodna dva dana da li postoji uticaj inostranstva ili ne i da li je on u korist ili protiv iskopavanja litijuma? Sve je suprotno od onoga što je vladajuća većina rekla u ovom trenutku postoji veliki pritisak iz inostranstva on je nediplomatski, on je potpuno otvoren u korist rudarenja, ovaj narod i ova država imaju svoj dignitet, imaju svoju čast, imaju svoj ponos i mi to nećemo dozvoliti. Ako postoji nešto što je duboko ukorenjeno u karakter ovoga naroda to je ideja pravde i pravičnosti i za pravdu i pravičnost ovaj narod je spreman da se bori do kraja i bez ostatka i tako će biti i oko litijuma. Što bude veći pritisak, naš otpor da se rudari litijum u Srbiji će biti veći, što bude beskrupuloznije, što bude drskije nametana ideja da se ovde otvaraju rudnici to će bunt neposlušnost i otvorena pobuna naroda biti sve veća i naša poruka će biti „nećete kopati, nećete rudariti“.Istraživanja su pokazala da pre dolaska Olafa Šolca u Srbiju, 40% je bilo protiv kopanja litijuma, nakon što je on došao i pokušao da uveri građane Srbije da treba rudariti litijumom 60% ljudi je protiv rudarenja litijuma.Molim vas pozovite ga još jednom i posle toga niko u Srbiji neće hteti da rudari litijum.Uzeli ste Nemačku kao uzor i uzeli ste Šolca kao političkog promotora, recite mi npr. u Nemačkoj koja vam služi kao primer šta je urađeno? Koleginica Tepić je juče govorila – da projekat „Zinvald“ nije realizovan i da je prolongiran.Dakle, projekat „Zinvald“ se neće realizovani u naredne dve godine postoji još samo jedan projekat, a to je drugi projektat „Vulkan“ koja radi kompanija „Vulkan Energy“ to je pokušaj da se izdvaja, da se ekstrahuje da se izdvoji litijum iz termalnih voda u dolini Rajne.Pazite, taj postupak podrazumeva da se na jedan hemijski način, ekološki vrlo zaštićen i kontrolisan iz termalnih voda izdvaja litijum nema jalovine, nema sumporne kiseline minimalni su ekološki problemi i Nemci još uvek nisu ušli u to, a Nemački premijer dolazi u Srbiju i uverava nas da mi treba da radimo rudnik, nećemo to raditi.Taj i takva politika čak u Nemačkoj koju ste uzeli kao uzor nema podršku. Dakle, Olaf Šolc nema većinu u Nemačkoj za proces rudarenja pogledajte zadnje izbore u Tiringiji, pogledajte izbore u Saksoniji, pogledajte u Brandenburgu vladajuća većina je izgubila te izbore i Nemački narod je Olafu Šolcu rekao „Auf Wiedersehen“, a on dolazi ovde i mi mu kažemo „dobrodošao“ to nije normalno.Dakle, vi sve vreme investirate u političare koji odlaze, a ne u političare koji dolaze kao što ste svojevremeno investirali u kampanju Klintonove, a pobedio je Tramp. Sada se okrećete prema Trampu i investirate preko Kušnera u njegovu kampanju, a šta ako pobedi Kamala Haris, a šta ako za godinu dana na saveznim izborima u Nemačkoj pobedi koalicija oko CDU, da li ste razmišljali o tome i da li vodeći svoju politiku i argumente koristeći u korist iskopavanja litijuma razmišljate o tome šta će biti unapred ekološka dimenzija?Dakle, „Rio Tinto“ dolazi u one države koje nemaju ekološke razvijene ekološke standarde, ekološke zakone. Logika je vrlo jednostavna što su ekološki zakoni i standardi razvijeniji to više morate utrošiti para, što više para utrošite realizujuće ekološke standarde to je manji profit i zato „Rio Tinto“ dolazi upravo u Srbiju i zato je Srbija obećana zemalja za „Rio Tinto“, jer je profit velik, a ulaganja u ekološke standarde i sve ostale standarde minimalan i mi se sada pecamo i mislimo da to oni rade za naše dobro.Nažalost, ministarstvo na čijem čelu je gospođa Đedović u ovom trenutku je u smislu profesionalnosti, kompetentnosti, stručnosti potpuno invalidno, potpuno nekompetentno, potpuno nestručno, to je ministarstvo koje ne ume da očita struju u Novom Sadu imate 5.800 reklamacija po vašoj zvaničnoj evidenciji, a po nezvaničnoj evidenciji 26.000 Novosađana se žalilo

to argumentujem na još eklatantnijem primeru nemogućnost i nesposobnost da očita brojila i nemojte me prekidati.Dakle, enormni računi jesu veliki problem u celoj Srbiji, a najeklatantniji je taj primer u Novom Sadu gde je firma „Montop“ Marka Bosanca Bosketa dobila taj posao samo zato što je lični prijatelj Miloša Vučevića, zato što je desna ruka Zvonka Veselinovića i intimus Andreja Vučića i zato je dobio taj posao i sav taj tender koji ste raspisali pre četiri dana je nacrtao ponovo „Montop“ i Marka Bosanca Bosketa kao potencijalnog dobitnika posla, a to je tender koji znači još tri i po milijarde za „Montop“ i Marka Bosanca Bosketa odgovorite zašto to radite?Napokon, dozvolite mi gospođo Brnabić pošto ste vi najveći zastupnik ovih ideja oko rudarenja da vas pitam sledeće i molim vas da mi odgovorite zašto ste narod lagali kada ste 20. januara. 2022. godine na sednici Vlade Republike Srbije ukinuli Uredbu Vlade o Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekat „Jadar“ i time ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na „Rio Tinto“ u Republici Srbiji rekli ste – ovim je što se tiče projekta „Jadar“ i „Rio Tinto-a“ sve završeno, gotovo je i svi zahtevi su ispunjeni.Pod dva samo četiri dana kasnije 24. januara. 2022. godine izjavili ste sledeće – apsolutno je stavljena tačka na to apsolutno.Dakle, ukinut je Prostorni plan, ukinuta je Radna grupa, ukinuti su svi akti.Pod tri, novembra 2023. godine tokom predizborne kampanje u svojoj izjavi niste ostavili mesta dilemi ističući što se tiče litijuma za moju Vladu je stavljena tačka, vi niste lagali jednom, lagali ste mnogo puta, odgovorite građanima Srbije zašto ste lagali i zašto lažete sada? Manite se kilibristike, manite se velikih globalnih kabastih rečenica odgovorite precizno tri puta ste najbrutalnije, najružnije, najdrskije slagali građane Srbije. Izvolite, odgovorite zašto ste u tri maha slagali građane Srbije i zašto ono što sada govorite je u potpuno u suprotnosti spram onog što ste govorili pre? Hvala.

i onda dođu izbori i onda se oni svi ujedine i svi koliko ih ima, niko nije bojkotovao, i ko metlom ih počisti isti taj Vučević. To vam je epilog svega kome narod veruje i koliko veruje. Znate zašto veruje, zato što narod svojim očima nije mogao da vidi Bulevar koji su oni gradili, mesto Bulevar, Stelt Bulevar. E kada imate nekoga ko pravi Stelt Bulevare i ko ozbiljno radi na razvoju Novog Sada, narod podrži onoga ko radi ozbiljno, a ovi mogu svoje frustracije da leče, baš ovako kako ste imali prilike da vidite.

poštovani narodi poslanici opozicije koji su potpisali ovaj predlog zakona ozbiljni i koliko im je stalo do ovoga što oni zovu borba njihove generacije.Svako ko je pratio ovu raspravu poslednja tri dana, evo, sad i četvrti, mogao je da čuje da sam najmanje tri puta odgovorila na ovo pitanje. Razlog zašto oni ponavljaju stalno ovo pitanje je što nisu u sali. sali. Prvo ne dođu ujutru, pa da imamo kvorum, nego narodni poslanici većine moraju da im obezbede kvorum za borbu njihove generacije, a onda svako malo nisu u sali, pa valjda pretpostavljaju da ja ovde svakom pojedinačno moram da odgovaram na pitanje. Imate stenobeleške, pročitajte odgovor na pitanje.Ali, ono što mi je zanimljivo, da razumeju građani Republike Srbije, takođe, i o čemu pričam svih ovih dana, da, ja sam apsolutno protiv ovog idiotskog predloga zakona. Idiotski je zato što ne postoji nijedna reč u njemu koja stoji i nije laž. Dakle, sve je neistina. Ali, vi ste čuli narodnog poslanika koji priča evo tri ekspert za litijum u Republici Srbiji o tome kako ovaj naš litijum je loš, taj Rio Tinto, projekat Jadar, taj je loš i loš je za životnu sredinu, ali mnogo su bolji i dobri za životnu sredinu litijum iz podzemnih voda. To ekspert kaže.Poštovani građani Republike Srbije, to je jedan od problema tog zakona zato što možda mi imamo negde i litijum u podzemnim vodama, nego oni hoće da nam zabrane svako istraživanje litijuma i bora. Moguće je da i mi imamo negde taj dobar litijum, dobar po životnu sredinu, koji može bezbedno da se vadi, koji bi nam predstavljao stratešku prednost, nego oni hoće da ukinu svako istraživanje litijuma i bora i time da unazade Srbiju na način kako je niko do sada u istoriji nije unazadio. Hvala. Hvala.Nastavljamo po redosledu prijavljenih govornika.Reč ima Nebojša Bakarec.Izvolite, kolega Bakarec. dakle, kao građevinski inženjer se delom, kao inženjer tehničke struke, se delom razumem u oblast rudarenja i geologije, a kada vam budem saopštio moj insajderski ugao, onda ćete videti da se drugim delom razumem u projekat Jadar, zbog toga što sam više od dve decenije bio član Koštuničine stranke, jedne od stranaka koja je dovela Rio Tinto kompaniju da rudari i otkrije litijum, što su oni i uradili.Dakle, projekat Jadar ne podržavam od 2001. godine, jer tad nisam još bio čuo za njega, ali ga podržavam od 2004. godine, dakle, punih 20 godina, ne podržavam Rio Tinto, briga me za kompaniju jednu ili drugu, svejedno je ko će da istražuje i dobije naše pravo na naša prirodna bogatstva da na dobrobit ove zemlje to istražuje ili po dozvolama iskopava, ono što i brinem je da Srbija koristi svoja prirodna bogatstva na svoju

od 2000. godine i molim vas da se ponašate prema njemu sa poštovanjem, pošto sam čuo dobacivanje koje je nepoštovanje prema tom čoveku. Znači, bio je ministar od 2004. do 2007. godine i pričali smo upravo o otkriću jadarita. On mi je pričao koliko je to značajno. Kasnije smo obojica bili gradski odbornici od 2012. godine do 2014. godine i taj bivši ministar mi je na dugim sednicama Skupštine grada, kada smo ih imali u tim godinama, pričao i o korumpiranim ljudima.Pričao mi je bivši ministar na sednicama Skupštine grada 2012, 2013. i 2014. godine da su mnogi ljudi primili akontaciju za lobiranje za litijum do 2012. godine. Spominjao je i konkretna imena, ali zbog njega, ta imena neću sada pominjati, ne bi bilo korektno. Ono što mogu da kažem je da je većina tih ljudi koje je pominjao i dalje na političkoj sceni i bukvalno svi vode danas kampanju protiv litijuma.Među poslanicima koji danas sede ovde, sedi niz ljudi koji su bili među glavnim lobistima Rio Tinta. Da li to oni, bilo bi pošteno, da kažu, priznajem bio sam, evo ja priznajem, podržavao sam projekat litijuma, podržavam ga 20 godina.Insajderski ugao, krajem 2001. ambasador Vladeta Janković je došao iz Londona kao ambasador na glavni odbor DSS, tu su bili nama važni događaji, i u pauzi mi je pričao kako on sjajno radi svoj posao i kako prima mnoge kompanije u ambasadi, što mu je bio posao, ja ga pohvaljujem i pomenuo mi je primio primio rudarsku kompaniju Rio Tinto i kominikeom je prosledio Vladi Zorana Đinđića, što takođe pohvaljujem i Zoran Đinđić je primio predstavnike Rio Tinta, oni počeli da rade te 2001. godine.Da naglasimo jednu stvar, rudnik Jadar, mi nismo rigidni kao opozicija, će možda biti otvoren ukoliko to kažu srpski stručnjaci, studije uticaja na životnu sredinu i javna rasprava koju i ovde vodimo. Ukoliko bude odobren litijumski projekat Jadar, to će biti jedna od najvećih investicija i donosiće ogromne direktne i indirektne prihode.Demistifikovaću jednu neistinu opozicije koju četiri dana slušamo ovde, da je litijum neki nuklearni otpad mistični, iz neke teorije zavere, koji će da potruje celu Srbiju. Ljudi moji, litijum je metal kao i bilo koji drugi, kao i gvožđe, kao i bakar i ostali metali. Ništa mistično neće trovati nikoga.Da podsetimo, opozicija je od 2021. godine organizovala anti-litijumsku histeriju. Zbog čega je to radila? Opozicija, i to je ključ svega, opozicija je prestravljena od pomisli da će dobrobit od proizvodnje litijuma dovesti do toga da će SNS i Vučić da vladaju još 12 godina. Ja vam kažem, i treba Vučić da vlada još 12 godina, jer niko u istoriji nije ovako uzdigao Srbiju. Oni to hoće da spreče po cenu siromašenja Srbije i osujećenja projekta Jadar.Sada opozicija u zadnjih par nedelja zastupa novu tezu da litijum ne sme da kopa sadašnja vlast, već samo oni kad dođu na vlast, a do pre par nedelja su tvrdili da litijum ne sme da iskopava niko i nikada. Sad pevaju drugu pesmu. I ni u jednoj od sedam država EU gde će biti iskopavan litijum, i to su pripreme daleko odmakle i počeće iduće godine već da ga iskopavaju u Finskoj, ne postoji anti-litijumska histerija, a sve zemlje EU, da podsetim, koje će kopati litijum su litijum proglasile projektima od prvorazrednog značaja.Kompaniju značaja.Kompaniju Rio Tinto je 2021. godine dovela sadašnja opozicija dok je bila na vlasti i to je bio dobar potez, ja vam to kažem. Mi iz SNS vas ne kritikujemo zbog toga što ste doveli Rio Tinto, nego što licemerno krijete da ste doveli Rio Tinto i lažno se predstavljate kao večiti neprijatelji Rio Tinta i litijuma. Jedanaest godina ste davali dozvole, znate sve šta ste davali, govoreno je, neću to da ponavljam. Da samo se setimo, Rio Tinto su doveli i 11 godina štitili bivši ambasador u Britaniji Vladeta Janković, Đinđić, Koštunica, Tadić, Dinkić, Mirko Cvetković, Pajtić, Dulić i mnogi poslanici i lideri opozicije. Evo, tu su sada sede, nek se jave.Dakle, oni su toliko dozvola davali da su zakucali Rio Tinto da jedini on može da eksploatiše litijum. A bivši ministar za NIP, Multikom tajkun, je 19 godina, što pozdravljam, podržavao projekat litijum, od 2004. do prošle godine, kada je, citiram, rekao zar to nije šansa za Srbiju, to će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje, kaže on, ja se ne zalažem za zabranu iskopavanja litijuma, ja verujem da je to šansa za nas, vrlo velika razvojna šansa. Razvojna šansa, tako je. Kraj citata. To je čovek prošle godine rekao u emisiji Minje Miletić.Više poslanika je nama spočitavalo nekakvu akontaciju. Ja vas pitam jeste li vi primili akontaciju? Mi nismo nikada. Mi disciplinujemo Rio Tinto. Usvojili smo ih da svoje planove učine ekološki prihvatljivim, na primer u pogledu otpada i jalovine, što će ih koštati oko 100 miliona evra, ako rudnik bude otvoren, jer nema više flotacije, nego otpad i jalovina moraju da budu u čvrstoj formi. To košta 100 miliona evra. To smo ih usvojili. Vi ste im dozvolili sve ono drugo, da imaju flotaciju kao što su hteli.Dakle, ovaj zakon treba odbiti jer je štetan i neusvojiv i zakon, to da znate, u onom svom obrazloženju,

da se ruda tretira na temperaturi od 250 stepeni. Nije tačno, 90 stepeni. Osamdeset šest poslanika opozicije je slagalo - pare agresivnih kiselina nagrizaće pluća i kožu ljudi desetinama kilometara daleko. Istina je proces prerade rude odvija se u zatvorenom sistemu i isključuje bilo kakvo ispuštanje isparenja u atmosferu. Treća neistina, 86 poslanika opozicije slagalo je, koristiće se fluoro-vodonična kiselina, neće se koristiti.Osamdeset poslanika opozicije slagalo je mnogo toga i o vodi i o zemljištu. Rekli su da će biti 10 rudnika, i to je jedna laž. Istina je da neće biti 10 rudnika, nema 10 nalazišta litijuma. Možda će biti jedan rudnik. Možda.Dakle, opozicija kaže - citirali smo stručnjake u svom obrazloženju. Opozicija u svom obrazloženju, niti u celom predlogu ovog katastrofalnog zakona ne citira ni jednog eksperta za rudarstvo i geologiju, ekonomiju, pravo i energetiku. Citiraju samo jednog šumarskog inženjera i jednog ginekologa i, da budem pošten, jednog stručnjaka za hemiju, doktora hemijskih nauka, ali Draganu Đorđević za koju se pokazalo da je govorila neistinu i dan danas govori neistinu o litijumu.Osamdeset šest poslanika opozicije je slagalo, poslednja laž koju ću da navedem, da Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Austrija neće imati rudnike litijuma, jer kao neće oni da kopaju svoje lepe zemlje. To su stavili u Predlog. Istina - od 2025. iduće godine, i to ovim redosledom, litijum se iskopava u Finskoj, Nemačkoj, Portugalu, Austriji, Češkoj, Britaniji, Francuskoj, a Evropska unija označila je litijum kao ključnu stratešku sirovinu i sa nama je potpisala taj sporazum.Dakle oni su sada antievropski nastrojeni, idu protiv Evropske unije, u suštini hoće da se ne vozimo u budućnosti, već sad se vozimo električnim automobilima. Opozicija hoće verovatno da se vozimo fijakerima, kao u 19. veku, jer to je ekološki. završim, građani mogu da veruju i zbog čega mogu da veruju predsedniku Vučiću u pogledu litijuma, prosečna zarada u Srbiji je sada 850 evra. U vreme opozicije kada su oni bili na vlasti je bila 366 evra. Nezaposlenost u doba kada je opozicija vladala bila je 26%, sada je samo 9%. Vlast opozicije do 2012. godine je otpustila pola miliona ljudi. Mi smo zaposlili pola miliona ljudi. Srbija je druga najbrža rastuća ekonomija u Evropi, a zbog antilitijumske histerije Srbija je izgubila tri godine. Srećom Evropska unija i SAD su odlučili da se svuda u svetu iskopava litijum kao pogonska energija za električne automobile. Tome to služi. I umesto da već kopamo litijumsko zlato, to ćemo možda početi za dve godine, a istorijska vest da je Srbija dobila od strane svetskih kreditnih agencija investicioni rejting je najvažniji događaj u ekonomiji ove zemlje ikada u istoriji. Ova vest najbolje demantuje sve neistine opozicije koje smo slušali četiri dana, a i u raspravi o rebalansu, o stanju naše ekonomije. Ova vest, to je najbolja vest, demantuje sve neistine opozicije u vezi litijuma. To je i te kako povezano, jer taj investicioni rejting smo dobili zbog projekta Ekspo i projekta litijum.Na kraju, projekat Jadar je životna i razvojna šansa za Srbiju kakva se ukazuje jednom u 100 godina i bila bi ogromna šteta da ne iskoristimo tu priliku. Dobijeni investicioni rejting je dokaz da Srbija može verovati predsedniku Vučiću i SNS. Živela Srbija!

da je neka navodno Vlada Zorana Đinđića 2001. godine dovela Rio Tinto i da su neki poslanici ovde glasali za neke zakone kojim je 2006, a pogotovo 2011. godine omogućen rad Vidite, gospodine koji dobacujete, ja koji sam glasao glasao sam da se Rio Tintu oduzmu te dozvole, jer zakonom iz 2006. pogotovo Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Rio Tintu je zabranjeno da iskopava na poljoprivrednom zemljištu, a to je potvrđeno 2011. godine.Šta ste vi uradili? Vi ste 2012. godine, odmah čim ste došli na vlast, u jeku priprema za dolazak Rio Tinta, ukinuli Agenciju za hemikalije. To je uradila Zorana Mihajlović, a u to vreme ministar rudarstva i energetike i zaštite životne sredine. Jeste, dobro pogledajte, to je ona koja je rekla da je SNS postala džuboks za bogaćenje i bahaćenje

2000. godine. Ne u naučnim časopisima, kao poverljiv dokument ćerke firme Rio Tinto. Dakle, istraživanje, rezultat istraživanja minerala jadarit

**Dragan Đilas** Aleksandar Vučić je o zabrani iskopavanja litijuma ovaj zakon koji smo predložili nazvao imbecilnim. To znači da su svi koji su ga predložili i svi koji ga podržavaju, a takvih je tri četvrtine Srbije, imbecili. Zato mu sa ovog mesta poručujem: Aleksandre Vučiću, predsednik si države Srbije, ne možeš ljude nazivati imbecili, idiotima, zaustavi se čoveče, umi se hladnom vodom po mogućstvu iz Jadra, sedi, popi kapućino koji nikada nisi popio, skini te farmerke „Stefano Riči“ ako te žuljaju pa si zato nervozan. Ako treba, Ako treba, daću ti ja dve moje skupocene felne, a videću sa komšijama da prihvate da skinem skupoceni interfon, pa i to da ti dam. Samo se zaustavi, prestani da vređaš i da pričaš kako se plašimo tebe i tvoje glave, jer niko od ovih ljudi koji sede u ovom delu sale se tebe ne plaši. Tebe se plaše samo ovi tvoji, jer od tebe zavise.Miloše Vučeviću, zaustavi se i ti, predsednik si Vlade Srbije, ne možeš govoriti da Zlatko Kokanović i ja hoćemo da ubijemo predsednika i njegovog oca, brata, sina samo zato što smo, kao i milioni ljudi u Srbiji, protiv iskopavanja litijuma. Pre pet godina si govorio da organizujemo ubistva Vučićeve dece, da sam monstrum, da sam kriminalac. Zato sam te tužio, ali 10 puta nisi došao na suđenje. Sada si predsednik Vlade Republike Srbije.

Vi ste predsednica parlamenta. Ne možete ni jednog poslanika, pa makar taj jedan bio ja, nazivati bahatom, mizogenom barabom koja se bogatila na deci, a sve to i još neke ružnije stvari, pominjući moju decu, ste rekli samo zato što sam izgovorio istinu da je vlast prevarila birače, jer je pre izbora tvrdila da se odustalo od projekta iskopavanja litijuma, a sada radi suprotno i da se zato posle promene izbornih uslova moraju održati vanredni izbori.Vi ste, gospođo Brnabić, kao premijerka Srbije, građanima Srbije dana 20. januara 2022.godine da ste ukinuli Uredbu o Prostornom planu posebne namene za realizaciju i eksploataciju jadarita, da su poništeni svi upravni akti, sve dozvole, sva rešenja u vezi sa kompanijom Rio Tinto. Rekli ste, citiram: „Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinto, sve završeno“. To isto ste ponovili četiri dana kasnije u izjavi za „Insajder“. Opet citiram: „Apsolutno je stavljena tačka na projekat Jadar, apsolutno“. U novembru 2023. godine, dakle, mesec dana pred poslednje izbore ste rekli: „što se tiče litijuma, za moju Vladu je na taj projekat stavljena tačka“.Prevarili ste narod, gospođo Brnabić, i vi i vaš šef Vučić, jer ste jasno rekli da kopanja litijuma neće biti, jer niko od ljudi koji su glasali za Vučića i SNS nije znao da hoćete da kopate litijum.Vaša tvrdnja da je Vučić govorio da je to greška i da zato niste prevarili građane je besmislena, jer predsednik Republike, makar se on zvao i Aleksandar ne donosi odluku o iskopavanju litijuma, nego

Vlada.Sećate se, gospođo Brnabić, da ste nekoliko godina sedeli za nekim velikim stolom gde je sedelo još puno ljudi, da ste vodili te sastanke i da ste glasali o nekim odlukama i zakonima. E, pa taj skup ljudi se zove Vlada. Ti ljudi sa kojima ste sedeli se zovu ministri, tato su vas zvali premijerkom, zato ste imali tzv. ekspoze u parlamentu, zato ste se uselili u vilu za koji su potrošeni milioni evra, zato ste godinama bili osoba koja je trebalo sa tim timom ljudi da upravlja državom.Prevarili ste građane time što ste se, sami ste to priznali, lažno predstavili kao premijerka, jer očigledno Srbija nije ni imala Vladu, kao što je nema ni

Prvi i osnovni je da bi takva aktivnost izazvala nemerljivu štetu po zdravlje ljudi. To je reč struke, a ne nas političara.Kakve posledice mogu da budu vidi se iz reči profesora hidrogeologije na Rudarsko-geološkom fakultetu, gospodina Stevanovića, koji je objasnio da bi otpad koji nastaje prilikom dobijanja litijuma iz jadarita bio veličine zgrade koja u osnovi ima površinu 30 fudbalskih terena, a visoka je 15 spratova, odnosno 60 metara. To, gospodo, znači da je opasnost po zdravlje ljudi ogromna.Nismo dovoljno stručni da procenjujemo tehnologiju, ali znamo da takva tehnologija koja omogućava vađenje litijuma bez posledica po zdravlje ljudi na današnji dan ne postoji nigde u Evropi.Stav stranke Slobode i pravde je godinama nepromenjen. Dajte da vidimo da se u Nemačkoj ili nekoj drugoj ozbiljnoj evropskoj državi vadi litijum tako da ne ugrožava zdravlje ljudi, pre nego što počne bilo kakva rasprava da li će se to isto raditi i kod nas.Ideju da Nemačka i ostatak Evrope imaju zelenu energiju, odnosno da Evropa bude zelena, a da mi budemo crni ne može da prihvati niko ko u Srbiji živi i ko voli ovu zemlju.Dakle, zemlju.Dakle, kao predsednik najveće proevropske stranke u Srbiji, stranke koja se zalaže da Srbija bude deo EU, svima koji iz EU to od nas traže, koji traže da kopamo, kažemo odlučno - ne. U Srbiji nećete kopati se neće kopati zato što u ovako korumpiranoj državi u kojoj zakon ne poštuju ni najviši funkcioneri, među kojima ste i vi, gospođo Brnabić, većina naroda ne veruje. Kakve garancije vi možete da date kada je dokazano da ste slagali ljude? Kakve garancije može da da režim koji dozvoljava da u Boru ljudi i dalje udišu vazduh u kome arsena i teških metala ima nekoliko desetina puta više nego što je dozvoljeno?Govorili ste da smo mi koji smo protiv ovog suludog projekta protiv ekonomskog razvoja Srbije, jer će kopanje litijuma doneti ogromne benefite za državu. To su neistine. Benefit od ovog projekta bi imale neke evropske zemlje, jer bi smanjile zavisnost od kineskog litijuma, kao i Rio Tinto. Srbija ne. To piše i u studiji koju je Rio Tinto objavio.Ozbiljni objavio.Ozbiljni ekonomski stručnjaci, profesori Ekonomskog fakulteta, kojima se ministarka Handanović podsmeva, kažu da bi Srbija od litijuma prihodovala oko 700 miliona evra za 40 godina. Ni taj iznos od 700 miliona evra ne bi bio profit, jer je ulaganje u infrastrukturu koja je potrebna za realizaciju ovog projekta veća od tog iznosa. Sve su to radovi realno vredni više stotina miliona evra, koji se naravno množe minimalnim koruptivnim faktorom tri, jer je svaki projekat u naprednjačkoj Srbiji najmanje tri puta skuplji od te cene.Priča o baterijama je tek besmislena. Odlučili ste se da slovačkoj firmi „Inobat“ dodeli se neverovatnih 419 miliona evra, da bi otvorila fabriku baterija u Srbiji. Daćemo 419 miliona evra kompaniji koja od svog osnivanja 2019. godine nije proizvela nijednu jedinu bateriju.To je verovatno Siniša Mali dogovorio dok je radio svoj novi doktorat u Slovačkoj i sve to radite dok jedan od najvećih evropskih proizvođača baterija za automobile, švedski „Norvolt“ odlazi u stečaj zbog slabe prodaje elektro automobila. Inače, u baterijama litijum je samo 2%, u njima su i kobalt i nikl i mangan. Tako da, rudnik litijuma ne garantuje izgradnju fabrika.Sve ovo ste vi znali, gospodo, ali ste govorili da će litijum omogućiti kvantni skok Srbije, da će podići BDP za 16%, da je litijum naša nafta i da za 10 godina možemo da dostignemo norveško čudo. Džaba. Narod je bio protiv.Pošto vam šef živi u uverenju da ga narod slepo sledi, pomislio je kada on kaže – litijum je super, i vi svi to ponovite milion puta, narod će promeniti stav. Išao je po Loznici, Ljuboviji, Bajnoj Bašti, pravio palačinke, ministarka ih nosila, kuvao džem, trenirao košarku, pravio osmočasovne sastanke sa ljudima, koje su prenosile sve televizije, opet džabe.Posle višemesečnog cirkusa rezultat je po vas bio poražavajući. Niko vam nije poverovao. Ljudi neće litijum. Rejting je počeo da pada, počele međusobne svađe i nameštanja, na primer slučaj Gašić, upalila se crvena svetla za uzbunu.Videli uzbunu.Videli ste u istraživanjima da ljudi govore da stručnjaci treba da donesu odluku i u toj priči ste našli spas. Sada kao vi niste ni za ni protiv kopanja litijuma, nego ste za to da stručnjaci donesu odluku. Pa gde nestade najveći stručnjak koji nam je pričao o kvantnim skokovima, o tome da je litijum naša nafta, o tome da ljudi u Loznici neće znati šta će sa parama? Zar ne zna on sve najbolje na svetu, od toga kako se zove glavni grad Papua Nove Gvineje, preko ekonomije do toga da ne treba da se igra zona u košarci? Genije.Šteta što sa tolikim znanjem nikada u životu ništa nije radio. Šteta. Bar da se za neki kviz prijavio tako pametan. Evo predlažem Bujoševiću da ga zove i angažuje za kviz „Potera“, pošto sve zna da bude ona tragač. Em će da pokazuje koliko je pametan, em će da bude stalno na televiziji, em će ovom narodu da se malo skine sa grbače.Naravno, ova priča o stručnjacima je samo vaš blef kojim kupujete vreme, jer vi projekat litijuma gurate svom snagom. To se vidi iz nastavka svih infrastrukturnih projekata neophodnih za eksploataciju jadarita. Samo ste smislili način kako da smanjite pritisak naroda i zaustavite pad broja glasača.Vas uopšte ne interesuje što je većina nezavisnih stručnih ljudi već jasno rekla da projekat vađenja litijuma ne treba realizovati. Pravite nas zajedno sa vašim partnerom Rio Tintom ludim. Da je tako pokazuje vest da je Rio Tinto kupio veliku kompaniju koja se bavi proizvodnjom litijuma u svetu i da je na 14. strani prezentacije, koju ovde imam, objavio mapu i na toj mapi, što građani Srbije mogu ovde da vide, je već ucrtao Jadar i rudnik u Srbiji kao da je to već završena stvar. Ovo je objavio Rio Tinto.

Ne znate? Vidim. To što čime god on da se bavi ili o čemu priča propadne. Svaka njegova procena je bila pogrešna. Kada je podržao Hilari Klinton, jer je pametan, pobedio je Tramp. Kada je podržao Trampa, pobedio je Bajden. Kada je rekao da ćemo igrati polufinale Svetskog prvenstva u fudbalu, bili smo pretposlednji. Kada je rekao da ćemo imati dva tima na Fajnal foru Evrolige nijedan nije ušao u 10. Čim je počeo da hvali litijum i govori o elektro automobilima kao poslu budućnost, prodaja istih je počela da pada, a cena litijuma se strovalila. Čovek je klasičan baksuz. Za zelen bor da se uhvati i on bi se zelen osušio.Pošto se uhvatio za zeleni litijum, od litijuma neće biti ništa. Zbog svega ovoga što sam naveo od ovog projekta treba odmah odustati i zato treba usvojiti zakon koji smo predložili.Priče kako će nas "Rio Tinto" tužiti, naplatiti milijarde evra, su još jedna laž. Čak i da ste potpisali ugovore na štetu Srbije, pa nam zbog toga preti opasnost gubitka arbitraže, sam "Rio Tinto" u svojoj studiji kaže da je do sada u ovaj projekat uložio 475 miliona evra. Sasvim sigurno da su slagali bar za pola. U svakom slučaju, sve je neuporedivo manje od štete koju bi kao država i narod pretrpeli da se projekat realizacije. Uostalom, novac koji će se sliti u budžet posle promene vlasti i procesuiranja svih vas koji ste opljačkali zemlju je višestruko veći od ovog iznosa kojim nam preti opasnost od "Rio

ko je doveo "Rio Tinto" danas ne interesuje ljude u Srbiji. Njih interesuje ko će mu reći da treba da ode, da ne kažem ko će ga oterati iz Srbije, a to vi, gospodo, nikada nećete uraditi jer ne smete, zbog svega što ste obećali.Mi smemo, jer nikome ništa nismo obećali i to ćemo uraditi, jer nije ništa važnije od Srbije. I nemojte više pričati kako vi kao niste za otvaranje rudnika litijuma, kako ste vi za to da kao odluče stručnjaci. Da podržavate stav velike većine našeg naroda da se litijum ne kopa, onda bi glasali za predloženi zakon koji zabranjuje njegovo iskopavanje. Ne, vi ćete glasati protiv usvajanja zakona ili ćete biti uzdržani, što mu dođe na

A vama gospodo, u ime miliona onih koji se protive iskopavanju litijuma, poručujem - nećete kopati, srpski narod i građani Srbije vam to neće dozvoliti. Hvala. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri akta iz dnevnog reda ove sednice.Po